Tere päevast, austatud Riigikogu! Lugupeetud valitsuse ministrid! Head külalised siin Riigikogu rõdudel ja kõik, kes te meid jälgite sinise ekraani vahendusel! Me alustame 7. veebruari infotundi. Kõigepealt, head kolleegid, palun teeme kohaloleku kontrolli!

Tänasesse infotundi registreeris end 27 Riigikogu liiget, puudub 74. Infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas, kultuuriminister Heidy Purga ja regionaalminister Madis Kallas. Lühidalt ka meie infotunni reeglitest. Nimelt, iga Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega kaks minutit, vastamiseks on aega kolm minutit. Küsimuse esitanud Riigikogu liige saab lisaks esitada ühe täpsustava küsimuse. Lisaks saab üks Riigikogu liige esitada veel ka lisaküsimuse. Vastamiseks on aega kolm kolm minutit, küsimuse esitamiseks on aega kaks minutit. Meie tänane esimene küsimus on peaminister Kaja Kallasele. Küsib Riigikogu liige Lauri Laats ja teema on teehoiukava ja teede olukord. Lauri Laats, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Hea peaminister! Eile ilmus Eesti Päevalehes artikkel pealkirjaga "Päästjad ja kiirabi ei jõua hooldamata teede tõttu abivajajateni". Artiklis tõstetakse esile mitmeid juhtumeid, kus halvasti hooldatud teed on takistanud kiirabi ja päästjate ligipääsu abivajajatele. Näiteks põles tänavu jaanuari alguses Saaremaal Lülle külas maani maha talumaja, kuna päästjad ei saanud sinna juurde.

Möödunud aasta novembris jäi kiirabi mutta kinni Läänemaal Allika külas, kus kiirabiauto ja hädas inimese vahele jäi üle kilomeetri mudast teed. 2021. aasta jaanuaris hukkus Ida-Virumaal

kõiki asju, mida me saame Eestis teha, me saame teha maksumaksja raha eest. Ehk ma loodan, et te toetate automaksu, sest tõepoolest on riigieelarve keerulises seisus. Teede hoolduseks, ma olen nõus, on vaja rohkem raha, nii nagu ka paljude muude teenuste jaoks, mida te ise välja toote: palku on vaja tõsta, toetusi on vaja maksta, teid on vaja ehitada, teid on vaja hooldada. Aga seda kõike saab teha ainult maksumaksja rahaga.Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt

aastatel 2024–2027 suuname me riigiteede hoidu kokku 680,5 miljonit eurot, millest riigieelarvelised vahendid on 543,8 miljonit ja välisvahendid 136,7 miljonit. Lisaks ehitame erinevaid teid. Igal juhul on kõik need lood, mis te välja tõite, äärmiselt kahetsusväärsed. Kohalikud omavalitsused peavad väga tõsiselt suhtuma oma kohustusse

kohaselt kohalikud omavalitsused ja need kohalikud omavalitsused tegutsevad põhiseaduse kohaselt iseseisvalt. Tõsi on, et riik on toetusfondi kaudu tulnud kohalikele omavalitsustele appi,

Esiteks, mina ei veereta midagi kellegi kapsaaeda, vaid viitan põhiseadusele. Põhiseadus ütleb, et kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduse alusel iseseisvalt. Kohaliku omavalitsuse korralduse

Teiseks ei vasta tõele see, nagu kohalike omavalitsuste tulubaas oleks kuidagi vähenenud. Vastupidi, ka regionaalminister siin kõrval ütleb, et kohalike omavalitsuste tulubaas on pidevalt hoopis suurenenud. Jah, mul ei ole neid numbreid teile praegu öelda, aga tõsi ta on, ma mäletan seda ka eelarve aruteludest, aruteludest, et laekumised KOV‑idele on suurenenud. Kolmandaks. Jah, ma olen teiega nõus, et teedesse tuleb panna rohkem raha, teehoidu tuleb panna rohkem raha, teede ehitamiseks peab olema rohkem raha. Aga veel kord: meil on kasutada ainult maksumaksja raha

saaks teha, ja et riigieelarvesse laekuks rohkem maksutulu, millest lähtuvalt saaks teha vastavaid investeeringuid? Aitäh! Aitäh! Anastassia Kovalenko-Kõlvart, lisaküsimus, palun! Aitäh! Austatud peaminister! See pole muidugi esimene kord, kui te otsite süüdlasi ja vastutajaid. Aga ikkagi, nagu minu kolleeg Lauri Laats välja tõi, see on fakt,

Samal ajal te tulete Riigikokku automaksuga ja mitu korda olete küsinud sellele toetust ka Riigikogu liikmetelt.Mul ongi selline küsimus: kas ma saan õigesti aru, et see ongi teie plaan ja strateegia selle automaksuga, et selle tulemusel meil sõidakski poole vähem autosid, täpselt poole võrra

Seda on rohkem kui möödunud aastal, seda on 2 miljoni euro võrra rohkem kui möödunud aastal. 2023. aastal oli suhe SKP‑sse 5,5%. Euroopa Liidu keskmine näitaja on 3%. Me investeerime väga palju maksumaksja raha,

ka raudteed, mille abil saab samamoodi inimeste ja kaupade liikumist parandada. Nii et jah, olen endiselt sama meelt. Iga kolmapäev ma vastan teie küsimustele, mida kõike toredat tuleks teha: oleks vaja õpetajate palka tõsta, oleks vaja päästjate ja politseinike palka tõsta, teehoidu on vaja rohkem raha, tervishoidu on vaja rohkem raha. Teie pinginaaber küsib mult kogu aeg ravijärjekordade kohta. Väga õige, sinna on vaja rohkem raha. Sotsiaalvaldkonda on vaja rohkem raha. Ka kultuuri me me peame elus hoidma, sinna on vaja rohkem raha. Haridusse on vaja rohkem raha. Aga riigi rahakott ei ole põhjatu, riigi rahakott täitub ainult maksumaksja rahaga. Seetõttu kordan oma üleskutset: kui te tahate kõiki neid asju teha ja räägite, kuhu me peame investeerima ja mida tegema, siis toetage ka seda, et me kogume rohkem maksutulu. Ja mina ei aja süüd mitte kellegi kaela. Ma viitan põhiseadusele. Kõigil on omad ülesanded.

Aitäh! Lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise. Enne kui me läheme teise küsimuse juurde, saan aru, on kaks küsimust istungi läbiviimise protseduuri kohta. Lauri Laats, ma tõesti loodan, et see on protseduuriline küsimus. Lauri Laats, palun!

Martin Helme, palun! Nii! Aga läheme teise küsimuse juurde, see on samuti peaminister Kaja Kallasele. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teema on Nordica erikontroll. Martin Helme, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud ministrid!

Eesti maksumaksja seal 130 miljonit eurot. Siis lõi teie erakonnakaaslane, tollane taristu‑ või transpordiminister Michal uue lennufirma Nordica või Nordic Aviation Groupi, kuhu pandi algkapitaliks sisse kokku 72 miljonit eurot.

See erikontroll pidi valmis saama novembri lõpuks. Erikontroll ei saanud valmis novembri lõpuks, kuid vaheraport sai valmis novembri lõpuks, ainult et Riigikogu liikmetele selle erikontrolli [vaheraporti] ei näidata ka Riigikogu korruptsiooni[vastase] erikomisjoni liikmetele või selle komisjoni juhile. Ma küsin: kas te peaministrina hoolitsete selle eest, et Riigikogu näeb seda erikontrolli vahearuannet? Aitäh!

asja paremasse korda. Tõepoolest, ma olen väga paljus teie diagnoosiga nõus. Tegelikult oleks pidanud ettevõtte nõukogu väga selgelt seda asja vaatama. Ettevõtte viisid langusesse Nordica varasemad laienemisplaanid. Muideks, EKREIKE koalitsioon pani sinna oma nõukogu, kes oleks pidanud seda nägema ja vastutama

Aga nüüd küsimuse juurde. Ka mina ei ole seda erikontrolli raportit näinud, see peaks valmima veebruaris ja minu teada ei ole see veel valmis. Kui see on valmis, siis selle põhjal saab kindlasti teha järeldusi ettevõtte juhtimise

seda Rahandusministeeriumi ja Kliimaministeeriumi koostöös erastada.Te küsisite konkreetselt selle raporti avalikustamise kohta, riigikogulastele selle raporti avalikustamise kohta. See on Kliimaministeeriumi valdkond. Aga kuna te minu käest küsite, siis minu isiklik seisukoht on see, et ärisaladused võiks jätta välja ja siis võiks seda erikontrolli raportit parlamendiliikmetega jagada. Ärisaladusega mitteseotud

Martin Helme, täpsustav küsimus, palun! Aitäh! No ma jätan kõrvale need süü omistamised. Lihtsalt juhin tähelepanu, et siis, kui Estonian Air läks pankrotti, oli Kristen Michal seal

nõukogu või juhatuse liikmete äriotsuste tegemise kohta. Isegi kui seal ei ole kriminaalasja, on seal kindlasti ainest tsiviilasjaks ehk tsiviilnõueteks kas juhatuse või nõukogu, aga võib-olla ka kõrgemate riigiametnike vastu. Meil Riigikogu liikmetena ja kindlasti korruptsiooni[vastase] erikomisjoni liikmetel on õigus seda materjali täies mahus

neid suundi, millega selle raporti koostajad tegelevad ja mida uurivad. Kas seal on ainest mingi kuriteoteate esitamiseks, seda ma ei saa hetkel öelda, sest jällegi, ma ei hakka spekuleerima, mis seal raportis on. Ootame selle raporti ära.Üks

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Eesti ettevõtjad peavad oma tegevuses üheks peamiseks riskiks praegust valitsust. Kas te peate seda normaalseks ja mida kavatsete teha selleks, et meie ettevõtjad tunneksid ennast kindlalt? Aitäh,

ja neid positiivseid näitajaid on veel.Mida me teeme selle jaoks, et meil oleks stabiilne majanduskeskkond? Esiteks, lihtne ja selge maksusüsteem. Seetõttu me teeme tulumaksureformi, selleks et ettevõtjatel

majandusel ei lähe praegu hästi. Kui see portfell oleks nii-öelda laiem, siis oleksid need mõjud väiksemad. Lisaks, me oleme väga olulises ajahetkes, kus majandus teeb läbi struktuurset muutust. Me ei ole enam odava tööjõu maa, me ei ole odavate ressursside

rakendusuuringuid, mis aitaksid neil innovatsioonis järgmisele astmele saada. See kõik tähendab suuremat lisandväärtust majandusele

kus abi on kõige rohkem vaja, ehk nendesse valdkondadesse, kus hetkel on kõige raskem. Seda kõike me teeme. Aitäh! Lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise. Enne, kui me läheme kolmanda küsimuse juurde, on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Mart Helme, palun!

kolmas küsimus on samuti peaminister Kaja Kallasele. Küsib Riigikogu liige Urmas Reinsalu ning teema on automaks. Urmas Reinsalu, palun! Aitäh! Proua peaminister, te vastasite majanduse olukorra kohta sisuliselt jutupunktidega.

madalaim majandususaldus ja meie tööstuse maht – ma korrigeerin teid – oli 2023. aastal 2010. aasta tasemel. Selles olukorras on teie sõnum jätkata maksutõusudega.Konkreetselt olete te viimaste nädalate jooksul esitanud parlamendi menetlusse automaksueelnõu. hinnanguliselt 5–15% auto kogu konsolideeritud kasutusväärtusest. Selle maksu vastu on kogutud ligi 80 000 allkirja ja oma eitavat seisukohta on väljendanud ettevõtlusorganisatsioonid, tarbijad, lastega perede esindusorganisatsioon, maksumaksjate organisatsioonid

võtke see automaksuseadus Riigikogu menetlusest tagasi. Majanduslanguse olukorras ja nende näitajate tõttu, mis puudutavad meie ettevõtluse konkurentsivõimet ja inimeste toimetulekut,

Kas valitsuse poliitika vajab korrigeerimist? Aitäh! Meil on ka 30 aasta kõige keerulisem julgeolekuolukord. Kõik erakonnad siin saalis on lubanud

sõda kunagi siia jõuaks. See sõltub sellest, kui tugevad me oleme – mitte ainult meie siin, vaid meie koos NATO‑liitlastega. Sinna läheb maksumaksja raha, see on see peamine koht. Tahan korrigeerida paari asja, mis te ütlesite. Esiteks: see, et tööstustoodangu langus on viimase 14 aasta aasta suurim, ei vasta tõele. 2023. aasta tööstustoodang ületas 2018. aasta taset ja jäi veidi alla 2019. ja 2020. aasta tasemele.

Põhiliselt on see [langus] seotud sellega, et meie välispartnerite majandus on nõrgal alusel, mis vähendab nõudlust, ja teiseks on Ukrainas toimuva sõja tõttu piiratud ka toorainete kättesaadavus. See kõik avaldab mõju.

See on reaalse ostujõu kasv. Teiseks, pensionid kasvavad. Kolmandaks, vaatame Tallinna Sadamat, Tallinna Lennujaama: reisijate arv on kasvanud 12% ja 7,8%. Kaubaveoühikute maht, kui võtame puhtalt Tallinki, on kasvanud 4,5%,

Aitäh! Urmas Reinsalu, täpsustav küsimus, palun! Proua peaminister, võtke ette konjunktuuriinstituudi majandususalduse analüüs. Kõikides sektorites – vaatame majandususaldust kõikides sektorites, aga ennekõike tööstus‑ ja ehitussektoris – on see kukkunud kriitiliselt allapoole. Samas võrrelduna Läti ja Leeduga on see oluliselt erinev: Lätil ja Leedul on see kõrgem.

Proua peaminister, kas valitsus on valmis tunnistama, et tema majanduspoliitika on olnud praeguses olukorras vale, ja võtab parlamendi menetlusest tagasi automaksuseaduse? Minu küsimus oli selle kohta, proua peaminister. Sellele ma vastust ei saanud.

1933. aastal olid meie riigikaitsekulutused rekordmadalad. Rekordmadalad sellepärast, et tundus, nagu poleks vaja panna riigikaitsesse raha, sinna investeerida, osta laskemoona või arendada võimeid, sest Euroopas oli rahulik. 1938. aastal tõsteti riigikaitsekulutusi 100%, aga oli juba liiga hilja, sõda Euroopas oli ukse ees. Me teame ajaloost, et me kaotasime oma iseseisvuse 50 aastaks. Mina tahan teha kõik selleks, et me iseseisvust uuesti ei kaotaks. Seetõttu oleme teinud väga rasked otsused, mis puudutavad investeeringuid riigikaitsesse, me oleme märkimisväärselt suurendanud riigikaitsekulutusi, nagu ma ütlesin, 400 miljoni euro võrra aastas. Ma tean, et te kõik lubasite seda valijatele enne valimisi. See on oluline. Ma tean, et te toetate ka seda, et me peame

autosid inimese kohta, ja meil on kõige saastavamad autod, need on vanad autod. Meil on tõepoolest ka riigieelarvega probleem, mida me nüüd lahendame. Nii et siin on kaks poolt. Meil on ka CO2alandamise nõuded, mis tähendab seda, et kui me ühes sektoris

Aitäh! Üks lisaküsimus. Martin Helme, palun! Aitäh! No kui oleks niimoodi, et need riigikaitsekulutused tegelikult selgitavad ära riigieelarve tohutu miinuse, siis võiks ju peaaegu poolt seda juttu tõsiselt võtta. Aga fakt on see, et üle 72% Eesti elanikest soovivad peaminister Kaja Kallase ametist lahkumist, erinevatel põhjustel. Mitte midagi sellest ilusast, reaalsusest täiesti irdunud statistikast, millest te meile siin rääkisite, ei võeta lihtsalt tõsiselt. Ei võta meie siin saalis, ei võta inimesed väljaspool seda saali. Jutt sellest, et meil palgad ja pensionid kasvavad – no andke andeks, see jutt, et meil ostujõud kasvab, ei ole lihtsalt tõsiselt võetav. Me oleme olnud Euroopa kõige kõrgema inflatsiooniga

Aga ma toon näite. Meile, rahanduskomisjonile, saatis Rahandusministeerium ülevaate Eesti rahanduse olukorrast novembri lõpu seisuga. Käibemaksu alalaekumine majanduslanguse tõttu oli 247 miljonit eurot 11 kuu jooksul.

protsendipunkti ehk 10%, mis peaks riigieelarvesse juurde tooma 200 miljonit. Automaks on samas suurusjärgus: 247 miljonit. Kas te selle peale ei ole mõelnud, et selle asemel, et tappa Eesti majandust erinevate maksutõusude, rohehulluste ja muuga, tuleks majandus käima saada? Ühtegi maksutõusu siis vaja ei oleks, sest maksud laekuksid

Tõesti, millega ma olen nõus? Nõus olen sellega, et mitte ainult riigikaitsekulud ei ole need, mis on selle olukorra tekitanud. Teie tehtud eelarve oli bluffi

Head kolleegid! Lubage proua peaministril vastata, head kolleegid! Palun, proua peaminister!

kriisi ei olnud nendel aastatel, ometi headel aegadel kulutati raha ära. Välisministeerium kaheksakordistas kulusid olukorras, kus majanduskasv oli 4,3%. Kaheksa korda suuremad olid kulud, kui majanduskasv sel ajal oleks võimaldanud. Kust need kulud kõik on tulnud? Need on tulnud

mõistlik jutt. See aeg, kui arvati, et majandust suudetakse juhtida, oli hoopis teine aeg. Sellest ajast me oleme tulnud. Minu meelest see majanduse juhtimine ei läinud väga hästi, kui me mõtleme kommunismi peale. Nüüd pangamaks. Pangad maksavad meie eelarvesse rohkem, kui nad esialgu panustasid, ja riigile tuleb lisatulu 520 miljonit. Muideks, me ei oleks saanud niikuinii tagantjärele mingit maksu kehtestada, sest meil on õigusriik, ja tagantjärele selliseid asju ei tehta. Jah, ma saan aru, see oleks populaarne, seda te saate kõik välja käia, aga reaalsuses ei ole Sellel oleks meie majandusele suur mõju sellel põhjusel, et pangad annavad krediiti ja hoiavad kapitaliturgu üleval, selleks et ettevõtjad saaksid tegutseda. Väga huvitav oli vaadata, kui Itaalia tuli selle pangamaksu ideega, millest millest nad lõpuks loobusid, just sellel põhjusel, et sellel olid väga suured mõjud majandusele. Majandus hakkas sellele kohe reageerima. Samamoodi Leedu näiteks. Minu teada on ka seal pangad oma kruvisid kinni keeranud. Teie aeg! Ei, vabandust, 30 sekundit on veel. Palun! Proua peaminister, teil oli kolm minutit aega vastamiseks. Saate vastata rahulikult lõpuni. Meie enda infosüsteemis on viga sees, see näitab, et aeg on üle, aga 30 sekundit on veel julgelt aega vastata. Palun! Käibemaksu vähemlaekumine näitab seda, et meil on veelgi suurem probleem. Meil on kulutusi, mida me peame tegema, nagu riigikaitsekulutused. Meil ei ole võimalik neid kulutusi mitte teha. [raha] tuleb maksumaksja taskust. Meil ei ole kasutada muud raha kui maksumaksja raha. Paraku on tõesti nii, et me oleme pidanud paluma maksumaksjatelt suuremat panust. Aga maksukoormus ei tõuse meil üle tavapärase, see on 33% ja 34% vahel. Hea Korra täpsustuseks tehnilisele teenistusele, et proua peaministril on vastamiseks aega kolm minutit, mitte kaks minutit. Aja lisamisel palun pidada sellest täpselt kinni, muidu tekib meie infosüsteemis segadus. Me lõpetame selle küsimuse käsitlemise. Aga enne, kui me läheme neljanda küsimuse juurde, on kaks küsimust istungi läbiviimise protseduuri kohta. Urmas Reinsalu, palun!

infotundi kutsutud lisaks ministritele peaminister Kaja Kallas. Tema räägib siin EKRE valitsuse otsustest, ometigi

Kallasele. Küsib Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev ja teema on ühistransport. Vadim Belobrovtsev, palun!

Siin saalis ja ka meedias olete korduvalt seda põhjendanud sellega, et seda on vaja eelkõige ühistranspordivõrgu parandamiseks ja kaasajastamiseks, selleks, et ühistransport oleks mugavam ja inimestele paremini kättesaadav. Seetõttu on vaja täiendavaid vahendeid investeerida. Nüüd hakati inimestelt raha kasseerima, mis praeguses keerulises majandusolukorras on iseenesest hästi küsitav meede, eriti maakondades elavate inimeste puhul.Aga kus on see plaan, kuidas hakatakse ühistranspordivõrku parandama ja kaasajastama? Missugused uued liinid ja marsruudid on tulemas, kui on? Missuguseid investeeringuid hakatakse tegema riigi poolt? Seda kahjuks ei ole näha ega kuulda. Lisaks tahan küsida, kas te ise usute selle sammu kasulikkusesse just maakondades elavate Eesti inimeste vaatevinklist, kes on sunnitud maksma sellesama ühistranspordi kasutamise eest, mis enne oli nende jaoks tasuta?

meil oli juba varasemalt kokkulepe, et mingisuguseid sanktsioneerimisi või trahve me sellisel kujul ei tee – see ei ole asja eesmärk –, vaid laseme süsteemil käivituda, laseme inimestel harjuda – just tööealistel inimestel et kõigil oleks üheselt ja selgelt aru saada, mis on pileti hind, kustkohast saab piletit soetada, mismoodi saab kuupiletit osta ning kus ja mis piirkondades saab sellega sõita.

kogumine, kuidas ja mismoodi me saaksime veel paremat infot, kuidas Eesti inimene ühistransporti kasutab; teine suur osa on liinivõrgu reform, millele ka teie viitasite, et kas seal on vaja mingeid samme; siis on ühtne piletisüsteem; neljandaks on taristuinvesteeringud; viiendaks on administratiivsed muudatused. See on kõik meil plaanis. Ja tervisega on ka oluliselt parem kui esmaspäeval.

sõltuvalt sellest, kust see on ostetud. Kuukaardi maksumus on 25 eurot, kuigi esialgu lubati kuukaardi hinnaks 20 eurot. Lihtne matemaatika näitab, et aastas teeb see kuukaardiga sõites 300 eurot ja ühekordsete piletitega sõites lausa kuni 520 eurot ühe inimese peale. Näiteks Harjumaal on see summa veelgi suurem, kuna piletid maksavad Harjumaal rohkem. Päris korralik auk pere või leibkonna eelarvesse, eriti maapiirkondades, pean ma ütlema. Lisame siia käibemaksutõusu, üldise hinnatõusu kõrge inflatsioonitaseme tulemusena ja eesseisva aktsiisimäärade tõusu, ning pilt tuleb veelgi nukram.

Sellele on viidanud ka mitmed kohalikud omavalitsused, kes samamoodi on öelnud, et loodetavasti see reform, millega kaob tööealistel elanikel tasuta ühistransport,

Ka see on väga tänuväärt pakkumine ja vastutulek tööandjate poolt, et mõju pere rahakotile ei oleks liiga koormav ja et see kuidagi ei seaks ohtu töölkäimist ning pere sotsiaalset ja majanduslikku seisu. Aitäh!

"Mulle endale meeldib kontseptsioon, mis lähtub põhiliinivõrgust. Esmalt reisirongid Eesti põhisuundades, seejärel maakonnasisesed kiired liinid bussidega ning kolmandaks viimane miil ehk ettevedu koostöös kooli‑, sotsiaal‑ ja nõudetranspordiga. Seda tervikut me praegu arutame ning vaatame, mis selleks tuleb teha ja kui palju raha on vaja. "Hea minister, palun ütelge, mis on antud arutelude tulemused

kümneid ja kümneid miljoneid eurosid ühistranspordi dotatsiooni pealt ja seda nii maakonnabussiliinidel kui ka lennu‑ ja

ja tegema seda nii, et see ei mõjutaks ühistranspordi kättesaadavust ega ka ühistranspordi kasutajate hulka.

esialgu võib-olla 2–3 miljonit eurot. Kui tulevikus tuleb veel erinevaid arendusi juurde, ühistransport läheb paremaks ja me saame sõitjaid juurde, siis see number kindlasti suureneb, aga ka see on oluline abi iga-aastase miinuse katmisel, mis meil praegu laual on.

kõik vastused on olnud täpselt kolm minutit pikad. Ma lõpetan tänase neljanda küsimuse käsitlemise. Tänane viies küsimus on peaminister Kaja Kallasele. Küsib Riigikogu liige Anti Poolamets ja teema on Eesti kaubavahetus Venemaaga. Anti Poolamets, palun! Lugupeetud peaminister! Eesti Ekspress avaldas artiklite sarja, mille järgi Eesti ettevõtted müüvad Venemaale energiatööstuse, sealhulgas nafta‑ ja gaasitööstuse seadmeid ning tuumajaamadele vajalikku. Sealjuures on pahatihti partneriks Putinile lähedal seisvad oligarhid. Elektroonikatööstus Estel on välja andnud kaubakataloogi, millel ilutseb uhkelt ka Venemaa sõjatehnika. Esteli partner on otse välja öelnud, et teenindab Venemaa sõjatööstust. sõjatööstust. Venemaale 10 miljoni euro eest kaupa tarninud Maardu kuullaagrite tootja Baltic Bearing Factory omanikud on Hiina kodanik Zhisheng Li ja Venemaa kodanik Elena Rodionova. Mõlemad omavad kuullaagrite müügiga tegelevat ettevõtete gruppi, mille veebilehel on ära toodud partnerid, kes on pea eranditult seotud Vene riigiaparaadi ja oligarhidega, sealhulgas on Kamaz, mis toodab teadagi sõjatehnikat. Metaprint vedas mullusuvise seisuga Venemaale kraami tollideklaratsioonide kohaselt umbes 27 miljoni euro eest. Eesti Ekspress vahendab ka jahmatavat infot, mille järgi teie koalitsioonipartnerite rahastaja, suurärimees Ossinovski on vormistanud Ukraina sõja ajal oma Vene raudteeärid lähisugulase Veronika Ossinovskaja nimele, kes toimetas seejärel Venemaalt välja 770 miljoni euro eest

See tähendaks seda, et midagi üle meie piiride ei [viida]. Aga selge on see, et me üksi seda teha ei saa. Euroopa Liidus sellele praegu tuge ei ole, seetõttu me peame seda

kõrvalteid nendest möödahiilimiseks. Aeg kinni! Väga täpselt. Aitäh! Anti Poolamets, täpsustav küsimus, palun! Mulle tekitab erilist muret Oleg Ossinovski skeem, mille [Eesti] Ekspress paljastas. Tegu on tohutute summadega, tegu on Putini lemmikoligarhiga. See kõik meenutab mulle rahapesu kuldaegasid. Kuidagi juhtus nii, et kõikide meie kontrollorganite nii-öelda valvsa pilgu all käis üks maailma suurimaid rahapesuoperatsioone. Kas tõesti saab nii kergesti pääseda, et kirjutan õe nimele ja elu on nagu lill? See tundub liiga lihtne. Tõesti, meil on see võrgusilm ikka väga suur, kui nii saab teha.

propagandaga teeb endale teed puhtaks. Minu meelest peaks sellisele inimesele Eestis boikoti kuulutama. Te peaksite ka oma koalitsioonipartnereid korrale kutsuma. Minu meelest on õudne, et selline inimene rahastab teie koalitsioonipartnereid. Lehtme skandaalist oli neile ilmselt vähe, mitte midagi ei õpita.See on kõhedust tekitav, et Vene raha leiab ikka kuidagi tee Eesti poliitikasse ja midagi ei juhtu. Te võite ka ju peaministrina sõna sekka öelda, et nii ei tehta. Kutsuge Ossinovski välja, tehke midagi. Me saame ju sekkuda kas või sõnaga. President saab sekkuda sõnaga. See ei saa nii jääda, et nädal aega räägiti suunurgast, aga äri käib mastaapselt edasi ja petised rikastuvad. See on ebaõiglane ka teiste Eesti ettevõtjate suhtes, kui mõnele on lubatud ja mõnele mitte. Jaa, minu hinnang on kogu aeg olnud sama:

Aitäh! Mart Helme, lisaküsimus, palun! Aitäh! Me saame muidugi küsida siin Riigikogus nii sotside kui ka Eesti 200 käest, miks nad siis võtavad Vene oligarhidega seotud raha vastu.

muud Venemaaga seotud asjad peavad lõppema. Meenutame ikkagi, kuidas on tühistada üritatud küll Anne Veskit, küll Kaia Kanepit ja Mustoneni ja ikkagi võrreldamatult väiksemate süütegude eest kui see, et terve hulk Eesti firmasid kümnete ja sadade miljonite eurode eest Venemaaga kaupa teevad. See on väga tõsine teema ja teie valitsus ei saa selle teemaga hakkama. See on see probleem. Teie isiklikult ei saa selle teemaga hakkama.Ma Ma olen rääkinud meie eriteenistustega. Ka nemad ütlevad, et neil ei ole piisavalt jõudu, et kogu seda sanktsioonimajandust jälgida, jõustada ja sellisesse seisu viia, et sanktsioone ei rikutaks. Moraalsed hinnangud on muidugi olulised. Aga moraalsed hinnangud ei takista Kasahstani või mis tahes teise riigi kaudu Venemaaga äriajamist. Siin on ikkagi tarvis seadusandlikke algatusi, mida valitsuselt ei ole tulnud, ja äritegemise keelu kehtestamist, juhul kui sanktsioone tõepoolest rikutakse. On teil mingeid mõtteid selles suhtes, kuidas moraalsetest hinnangutest edasi liikuda reaalsete sammudeni? Aitäh! See

Eesti on õigusriik, mis tähendab, et kedagi saab vastutusele võtta ikkagi vaid nende reeglite järgi, mis Riigikogus vastu võetud on. Moraalseid hinnanguid me saame kõik anda, aga moraalne hinnang ei ole otseselt

Kui me tahame, et see sõda lõppeks ja lõppeks kiiresti, siis me peame kõik tegema pingutusi. Paraku kipub olema nii, et osa ettevõtjaid siiski mõtlevad, et mis nüüd mina, ma üritan ikka saada sellest asjast kasu, sest kui mina seda ei teeks, siis teeks ju keegi teine. Aga kui kõik nii mõtlevad, siis

Igaühest, igast ettevõttest sõltub, kas see suur pilt tuleb kokku, kas Venemaa saab oma sõjamasinat rahastada. [Tuleb seadmeid või tooteid, mida Venemaale viiakse, saab kasutada ka Vene sõjamasinas. See kõik ju pikendab sõja kulgu, mida me tegelikult keegi ei taha. Nii et jah,

Aitäh! Lõpetan viienda küsimuse käsitlemise. Tänane kuues küsimus on kultuuriminister Heidy Purgale. Küsib Riigikogu liige Tõnis Lukas ja teema on automaks. Tõnis Lukas, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud kultuuriminister! Valitsus, kuhu te kuulute, pakub Eesti rahvale uut seiklust automaksu näol. Kahtlemata on see meie majanduse praegust seisu või rahva hakkamasaamist arvestades raske löök ja halb otsus. Aga närvikõdi on erinevatel gruppidel erinev. Selle tõttu ma usun, et valitsus on läbi mõelnud kõikvõimalikud detailid, sest küsijaid on ju palju.Mina küsin peaasjalikult teie valdkonna kohta. On selge, et on inimesi, kelle huvide hulka kuulub autode

muuseumidel võib olla ka korras sõiduvahendeid. Ridamisi on ju spetsialiseerunud muuseume. Lisaks on sportautod, nendega seondub spordivaldkond. Ma ei pea silmas ainult rallit kui niisugust, aga on ka sõiduharjutused, krossisõit, jäärada. On neid, kes seda pakuvad. Selliste radade ääres seisab kümneid masinaid, mis peavad olema sõidukorras.

Suur aitäh, lugupeetud Riigikogu liige Tõnis Lukas, selle küsimuse eest! Oleme teinud väga intensiivselt tööd, et enda valdkonna huvigruppide eest seista, ja seda kõigis teie nimetatud valdkondades. Aga kui ma tulen korraks tagasi Kultuuriministeeriumi esitatud ettepanekute juurde, mis said saadetud Rahandusministeeriumile kooskõlastusringil oleva eelnõu

See on Sihtasutuses Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid. Aga me anname erandivõimaluse ka neile muuseumidele, kus autosid autosid ja sõidukeid on rohkem kui see minu nimetatud üks. Suurimad autokollektsioonid on erinevates eramuuseumides ja vanatehnikaklubides, näiteks MOMU

kaugemale esimesest lugemisest, aga kes teab. Igal juhul võib muudatusi veel tulla ja me ei tea, kas teie valdkonnad on väga selgelt kaitstud.Mis puutub kaardistamisse, siis öelda, et meie riigis, mis on toiminud ju aastakümneid ja kus on [olnud ametis] ametnikud, me peame jälle kaardistama neid üksikuid sõidukeid ja me kaardistame paar kuud ja mitu ametnikku sellega tegelevad … Ma arvan, et see info peaks olema nipsuga, lihtsasti leitav.

teie valdkonda konkreetselt, siis kui see on keskkonnamaks, nagu on palju räägitud, siis ma küsin: kas sportautode, kaasa arvatud ralliautode mootori võimsus läheb täie rauaga arvesse või on seal mingid erandid tea, rahvarallile, noorte vastava spordihuvi [rahuldamiseks]? Aga küsin ka koolide autopargi kohta. Näiteks autoeriala kutsekoolides. Haridus ei ole ju kultuurist väga kaugel, äkki oskate midagi selle kohta öelda. Küsimused on detailsed, aga ma olengi teadmistehuviline küsija. Aitäh küsimuse eest! Ma kõigepealt korrigeeriksin ja värskendaksin teie mälu. Ma riigimuuseumide näites Transpordiameti haldusalas olevat Eesti Maanteemuuseumi

Kui te viitate sellele, et miks ametnikud peavad hakkama mingisugust keerulist kaardistust tegema, siis nagu te teate, ei ole eramuuseumide kohta Kultuuriministeeriumil sellist statistikat kohe võtta. Sellepärast tulebki seda olukorda kindlasti kaardistada. Ühte lihtsat meedet ei ole keerukas teha, kui on soov koostööks ning eesmärk on õiglane ja õige. Mis puudutab haridussüsteemi, koolivõrgu [asutuste] mootorsõidukite, ma ei tea, statistikat või seda, millised ootused või võimalused selles valdkonnas on, siis seda peaks küsima haridus‑ ja teadusministri käest. Kultuuriministeeriumil selline info puudub. Meil on küll suhtlust olnud näiteks Eesti Autospordi Liiduga, jaa, tuleb tunnistada – teatas novembris, et Rahandusministeeriumi keeldumine võistlussõidukite maksust vabastamisest on olnud nende jaoks mõnevõrra ebameeldiv sõnum. Aga meie vastus ja meie sõnum neile jällegi oli selline, et meie neile eraldi meedet ei ole planeerinud, kuid jätkame spordialaliitudele tegevustoetuse maksmist,

Eesti Olümpiakomitee. No vaatame, kuidas automaksudebatt Riigikogus kulgema hakkab. Mina seisan kultuuriministrina praegu selle eest, et

Küsin teilt: kas te kultuuriministrina kavatsete nõuda osa nendest tulevastest tuludest, et suurendada lõimumistegevuste toetust ning nii tugevdada ja soodustada erineva keele‑ ja kultuuritaustaga inimeste aktiivset osalemist ühiskonnaelus? Ma tänan teid, lugupeetud rahvasaadik, küsimuse eest! Kõik maksud, mis tulenevad mootorsõidukimaksu seaduse eelnõust, lähevad ikkagi üldisesse riigieelarvesse ja sealt vastavalt

Aitäh, austatud juhataja! Mul on tõesti protseduuriline ja sisuline küsimus, mis sisaldab ka ettepanekut.

nii nagu antud juhul on, et need mahuksid siis kindlasti vastamise ajaraami ja järjekorda? Muidu juhtub nii, et peaministril on ikka, nagu ka täna, kuus-seitse küsimust, millele ta saab vastata, ja ta tuleb järgmine nädal jälle, aga minister, kes tuleb kahe kuu tagant, saab ühe küsimuse. See ei ole päris mõistlik info jagamise [kord] siin infotunnis. Me võiksime tõsiselt mõelda, kuidas seda paremini teha. Aitäh! Me püsivalt tegeleme sellega. Te olete ka ise olnud selle korra koostamise juures.

kus küsimused on lõppenud ja seejärel on Riigikogu liikmed saanud vaba järjekorra alusel esitada küsimusi ükskõik millisele ministrile, kes on infotunnis osalenud. Nii et kõik need võimalused on olemas. Aga mida rohkem me siin seda protseduuri arutame, seda vähem on võimalust, et Madis Kallas saaks vastata ka oma

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Veerand Eesti elanikkonnast elab vaesuses. Samas, ainult 5% peredest kontrollivad 95% rahvuslikust rikkusest. Nendes tingimustes te tõstate käibemaksu ja aktsiise, mis lööb valusalt madala ja keskmise sissetulekuga inimesi. Samas keeldute kehtestamast solidaarset liigkasumimaksu kes teenivad eurotsooni kõige kallimate laenude abil sadu miljoneid eurosid. Küsimus: kelle huvides te tegutsete, kas kogu Eesti rahva või 5% [inimeste], meie oligarhide huvides? Oh

ja jagage kõigile. Aga teate, mina soovitaks teile seda, et te päriselt teeksite Riigikogu liikme tööd ehk kirjutaksite valmis selle eelnõu,

finantskriis, siis teatavasti meie pangad ei vajanud päästmist, vaid nad hoidsid majandust üleval ja andsid laene ega tulnud riigi käest mingit toetust küsima, kuigi neil oli raske. nüüd, kui neil on tõepoolest suured kasumid, ütleme, et me võtame need kasumid ära – ma saan aru, et see oleks väga populaarne. Aga ma tahaksin näha seda eelnõu, kus te reaalselt näitate, kuidas õigusriigis on võimalik tagantjärele minna kelleltki midagi ära võtma.Mida meie oleme teinud?

seda tehakse] ilma majanduskliimat halvendamata ja ilma õigusriigi aluspõhimõtteid kahtluse alla seadmata. Aitäh! Aitäh! Aleksandr Tšaplõgin, täpsustav küsimus, palun! Aitäh! Lugupeetud peaminister! Väga ilusti rääkisite meile praegu vaestest pankadest, aga rääkige meile palun, milline on valitsuse plaan vaesuse vastu võitlemiseks. Aitäh! Aitäh! Küsimus oli maksupoliitika kohta, mitte sotsiaalpoliitika kohta, seetõttu ei ole mul kaasas sotsiaalpoliitika materjale selle kohta, mis toetused meil on. Aga kui me räägime üldisest pildist, siis positiivne on see, et et palgad tõusevad rohkem, kui on tõusnud hinnad, ehk palgakasv on olnud 10,5%, aga inflatsioon on olnud 4,5%. See tähendab, et inimeste sissetulekud kasvavad rohkem, kui kasvavad hinnad, ja inimeste reaalne ostujõud seeläbi kasvab. Ka pensionid on märkimisväärselt kasvanud. Eelmisel aastal kasvas pension 17,6%. Kui sinna otsa panna veel see, et keskmine pension on tulumaksuvaba, siis [näeme, et] pensionäride sissetulekud kasvasid 20% võrra, mida on jällegi rohkem,

mis puudutab sotsiaaltoetusi, siis ma saan võtta ka kõik need numbrid kaasa ja vastata teile konkreetsemalt, mida me teeme sotsiaalpoliitika vallas. Aitäh! Aitäh! Helir-Valdor Seeder, lisaküsimus, palun! Aitäh! Minu küsimus puudutab ka maksupoliitikat. Selles üldises maksutõusude olukorras, mida valitsus praegu "majanduse ravimiseks" püüab ellu viia, tuleb vaadata ka kehtestatavat automaksu. Loomulikult, selline automaks, arvestades kõiki muid uusi makse ja ka maksutõuse,

tarbevahendina, tarbesõidukina kindlasti tähtis inimestele, kes elavad väljaspool suuremaid linnasid, kus sellist ühistranspordivõrku – veel enam, Tallinnas on see ühistransport tasuta – ju ei ole.Nüüd

Oma vastuses Tõnis Lukasele ta ütles, et tema on võidelnud ja teinud ettepanekuid ja jääb huviga ootama debatti parlamendisaalis, mis puudutab vanasõidukeid, mis puudutab võistlusautosid ja nii edasi, nende maksust vabastamist. Kultuuriminister ootab nüüd parlamendist seda diskussiooni ja reaktsiooni oma muredele ja ettepanekutele. Aga miks te peaministrina ja [kultuuriministri] erakonnakaaslasena neid ettepanekuid valitsuses ei arvestanud? Aitäh!

maksuküüru ei ole, aga kui me selle kaotame, siis sellel on tohutu mõju. Näete, seal on väike vastuolu, eks ole. Tegelikult see tulumaksureform aitab ühelt poolt

ja teema on rohepöörde tagajärjed. Arvo Aller, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea peaminister! Eelmise küsimuse vastusest jäi mulle kõrva, et teie kolleegid imestavad, miks meil pole automaksu.

hakkavad erinevad asjad juhtuma ja ettevõtetel tekivad raskused seoses rohepöörde nõuete täitmisega, siis nüüd ongi nii juhtunud. Te olite ise ka Euroopas, kui Brüsselis toimusid meeleavaldused.

Euroopa. Te ise olite ju ülemkogul, kui toimusid põllumeeste protestid Brüsselis. Te saite suhteliselt hästi seda kohapealset meeleolu tunda.

see tunduvalt suurem, kui see on väikeses riigis. Ma küll ei näe, et oleks reaalselt võimalik, et meie põllumajandus seal kuidagi suuremat kaalu omaks.

põllumajanduses, sest inimesed tahavad elada puhtas keskkonnas, tahavad elada keskkonnas, kus ei ole kõiki neid muresid, mis on seotud kliima soojenemisega, ja tahavad tarbida keskkonnateadlikult toodetud toitu ja tooteid. Sellega peavad erinevad sektorid arvestama. Ei pangad ega investorid soovi enam toetada ettevõtmisi, mis ei mahu keskkonna[hoiu] piiridesse. Laenud sellistele ettevõtetele on läinud kallimaks. Seetõttu üle mõistlik mõelda. Ma tean, et Eestis on väga palju ägedaid põllumajandusettevõtjaid, kes on väga selgelt mõelnud selle peale, kuidas muuta oma tootmist CO2-neutraalsemaks, kuidas teha samme, et see tootmine oleks keskkonnasõbralikum, just sellepärast, et

maapiirkonnas inimeste toimetulek ja nende hakkamasaamine praeguses majanduslikus olukorras, kus me selle rohepöörasusega oleme kaasa läinud. Rohereformid ei ole tingimata vastuolus majanduskasvuga. Mulle väga meeldib kreeka õigeusu patriarhi Bartolomeusi ütlus, kes on ka Eestis käinud, et me ei saa rääkida, et me hoolime inimesest, kui me ei hooli keskkonnast tema ümber. Need asjad ei ole lihtsalt kuidagi eraldatavad. Tootlikkuse ja nutikuse kasvatamine on võti ka meie ettevõtete jaoks. Väga huvitav oli

esialgset mudelit, mis näitab nii mõju keskkonnale kui ka lisandväärtusele. See ongi just huvitav. Kuigi seda mudelit veel täiustatakse, on esimesed tulemused või näited juba olemas. Näiteks loodi Eesti ekspordi väärtusahelates 2021. aastal 1 kilotonni emiteeritud CO2kohta keskmiselt 3,5 keskmiselt 3,5 miljonit eurot lisandväärtust ja 67 töökohta. Suurema jalajäljega [majandus]harude eksport loob majanduse keskmisega võrreldes vähe lisandväärtust ja töökohti, näiteks naftatooted annavad 0,2 miljonit eurot lisandväärtust ja 2 töökohta, energeetikasektoris tekib 0,2 miljonit eurot lisandväärtust lisandväärtust ja 2 töökohta. Kui me ei arvesta maakasutuse mõju, siis on puittoodete puhul jalajälg võrreldes nende emissiooniga keskmiste ekspordinäitajate lähedal. Näiteks puittoodete puhul loodi 3,7 miljonit eurot lisandväärtust ja 65 töökohta. Aga nii-öelda superstaarid siin on elektroonika ja IT-valdkond, sest näiteks elektriseadmed võimaldasid luua 8,2 miljonit eurot lisandväärtust ja 197 töökohta

Aitäh! Ma lõpetan tänase kaheksanda küsimuse käsitlemise. Tänane üheksas küsimus on regionaalminister Madis Kallasele. Küsib Riigikogu liige Mart Maastik ja teema on automaks. Mart Maastik, palun! Tänane üheksas küsimus on regionaalminister Madis Kallasele.

muutumine ja CO2‑ga seotud küsimused. Teatavasti, automaks, nii nagu ta praegu on esitatud, ei aita kuidagi kaasa keskkonnasõbralikumaks muutumisele, sest need autod, mis on vanad ja tossavad rohkem, saavad ju väiksema maksu ja nii ei ole kliimaeesmärke kuidagi võimalik saavutada. Teine küsimus on see, et kui automaks järgmisel aastal peaks kehtestatama, siis ei saa kuidagi lugeda [sealt välja] seda, et seda raha oleks vaja kaitsekulutuste jaoks.

Aitäh, lugupeetud küsimuse esitaja! Tõesti, automaks on väga palju nii meedias kui ka siin saalis teemaks olnud. Kõigepealt, ma ei tea ausalt öelda inimesi, kes ühte või teist maksutõusu väga sooviks, ükskõik mis maksust me räägime. Pigem on küsimus selles, kuidas me saame riigieelarve kokku, kuidas me saame erinevateks asjadeks vajalikke vahendeid. Selles on küsimus. Tunnistan, et Regionaal‑ ja Põllumajandusministeeriumi poolt me tegime päris palju ettepanekuid automaksu nii-öelda väljatöötamiskavatsuse perioodi vältel. Meie peamised

Teine, mis oli meie jaoks oluline, oli see, et ikkagi arvestataks autode vanuselist struktuuri, ennekõike maapiirkondades. Kahjuks on maapiirkondades autod keskmiselt vanemad kui linnalistes asustusüksustes. Ka see nüanss on seal välja toodud.

meie ajaraam hakkab otsa saama. Mart Maastik, kui te olete nõus küsima ära minutiga, ja kui härra minister on nõus vastama poolteise minutiga, siis me saame veel täpsustava küsimuse võtta. Mart Maastik, palun! Aitäh! Ma püüan teha kiirelt. Sa saad ju aru, et maal on niigi töökohtade puudus ja majandus kiratseb kui me teeme veel automaksu, siis on selge, et töökohti jääb veel vähemaks ja elu läheb veel keerulisemaks. Nii et minu

Meie jaoks on praegu kõige olulisem see, et automaks arvestaks võimalikult palju nende erisustega, millele ma ka enne viitasin, ega seaks keerulisemasse

Suur tänu! Suur tänu ka kõikidele kolleegidele, kes infotunnist osa võtsid! Loomulikult suur tänu ka Vabariigi Valitsuse liikmetele! Tänane infotund on lõppenud. Me jätkame täpselt kell kaks algava Riigikogu täiskogu istungiga.